Kad Vlada dostavi svoje mišljenje na prijedlog vašeg zaključka onda će se provesti i rasprava. Sad idemo na raspravu o dva prijedloga zakona.

Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Obiteljskog zakona gdje je predlagatelj Vlada. Raspravu su proveli odbori za zakonodavstvo, obitelj, mladež i šport i Odbor za pravosuđe. Hvala vam lijepa. Gospodine predsjedniče Hrvatskoga sabora, gospođe i gospodo zastupnici. Srdačno vas pozdravljam i drago mi je što u ime Vlade mogu predložiti izmjene i dopune Obiteljskog zakona jednog od onih zakona za koje sasvim sigurno možemo reći da se tiče, da se dotiče svih nas u svim razdobljima naših života, jednog od onih zakona koji je iznimno važan i sigurno i prema našem mišljenju zakona koje treba neprekidno promatrati i neprekidno nastojati usklađivati s onim što je stvarni život. Upravo to smo učinili u ovim izmjenama i dopunama, kažem ovog prevažnog zakona. Ono što bih mogla reći načelno za najvažnije promjene koje predlažemo jeste da su to promjene koje idu za ostvarivanjem ostvarivanjem dobrobiti svakog djeteta, dobrobiti djece, u konačnici naravno dobrobiti svake obitelji jer mislimo i vjerujem da ta razmišljanja dijelimo s vama u Hrvatskom saboru da je obitelj polazište svega, ona luka u koju se svi vraćamo i da sve najvažnije o životu, sve najvažnije o ljudima, sve najvažnije o međuljudskim odnosima, dakle poštovanje, uzajamnost, ljubav, sve to naučimo u obitelji. Ono što ne naučimo u obitelji pak teško da može nadoknaditi bilo kakva škola, bilo kakav fakultet, bilo kakvo daljnje obrazovanje. Zato mislim da evo i država ima obvezu neprekidno bdjeti, motriti Obiteljski zakon i kažem još jedanput ponavljam usklađivati ga sa stvarnim životom. Ono na čemu smo temeljili izmjene i dopune Obiteljskoga zakona koji vam predlažemo jest naravno Ustav Republike Hrvatske i Konvencija o pravima djeteta. Ustav Republike Hrvatske vrlo jasno kaže, među ostalim u članku 62. da je propisana dužnost države da štiti materinstvo, djecu i mladež i stvara i socijalne, kulturne, odgojne, materijalne i druge uvjete kojima se promiče ostvarivanje prava na dostojan život. A isto tako odredba članka 63. propisuje da država osobitu skrb posvećuje maloljetnicima bez roditelja i onima za koje se roditelji ne brinu. Naravno da je jedan od temelja i ovih izmjena i promjena promjena odnosno dopuna Obiteljskoga zakona kako sam rekla i Konvencija o pravima djeteta. Ja ću vrlo konkretno govoriti o pojedinim izmjenama i dopunama za koje mislim i osobno da su najvažnije ali bih htjela reći da su izmijenjena i dopunjena slijedeća poglavlja: Roditelji i djeca, zatim Posvojenje, Skrbništvo, Uzdržavanje, Imovinski odnosi, Postupci pred sudovima, Posebni postupci ovrhe i osiguranje. I naravno, ima promjena u Prijelaznim i završnim odredbama. Dame i gospodo, ono što smatramo najvažnijim promjenama dakle odnosi se na uzdržavanje djece. Ponavljam još jedanput ono što je vezano uz dobrobit svakoga djeteta. Prema ovim izmjenama i dopunama koje predlažemo proširuje se dužnost roditelja da uzdržavaju svoju djecu kao dio sadržaja roditeljske skrbi, omogućuje se djetetu koje je neosnovano dobivalo odnosno nije dobivalo uzdržavanje od roditelja s kojim ne živi obiteljskoj zajednici da potražuje naknadu za uskraćeno uzdržavanje od dana nastanka te obveze a ne od trenutka podnošenja tužbe kao što je do sada propisano. To smatramo velikim zaokretom u borbi dame i gospodo protiv neodgovornih roditelja, protiv onih roditelja koji su u stanju izmisliti sve na svijetu, koji su u stanju lagati, varati, lažno prikazivati svoje prihode, lažno prikazivati mjesto svojeg boravka odnosno prebivališta sve da bi izbjegli obvezu uzdržavanja vlastitoga djeteta ili vlastite djece, da bi preskočili tu obvezu i da bi u konačnici naravno lagali prije svega sami sebi. Zato mi predlažemo da sud u parnici za uzdržavanje pri utvrđivanju mogućnosti davatelja uzdržavanja uzme u obzir cjelokupno njegovo imovinsko stanje a ne samo primanja i stvarne mogućnosti stjecanja zarade. Dakle sud će uzeti u obzir apsolutno sve što taj neodgovorni roditelj ima, što posjeduje i na temelju toga će donijeti konačnu odluku. A to znači da sud može tražiti podatke i od Ministarstva financija znači od porezne uprave, od Ministarstva unutarnjih poslova, od Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, od Financijske agencije i drugih osoba i ovime se stavlja izvan dvojbe dužnost određenih tijela da daju takve podatke kao što je do sada bilo. Dakle ne može se više dogoditi nakon ovih izmjena i dopuna da neki neodgovorni roditelj, otac u većini, ali ima naravno i majki koji se voze na jahtama, ljetuju, odlaze na skijanje, odlaze u zimovališta, kupuju bunde ili naravno kupuju nakit, odlično žive, večeraju u restoranima, ručaju u restoranima, a za svoje vlastito dijete ne daju ni kunu jer kažu da su jadni i siromašni i da ne mogu ispuniti svoju zakonsku ali prije svega i iznad svega moralnu obvezu. Ja ću vas podsjetiti da smo mi i temelje za ovakve izmjene i dopune donijeli izmjenama i dopunama Kaznenog zakona koji smo nedavno mijenjali pa smo promijenili članak 209. u stavku 2. gdje smo za povredu dužnosti uzdržavanja brisali novčanu kaznu kao najnižu … /Govornica se ne razumije./ … kaznu i umjesto novčane uveli kaznu zatvora od 3 mjeseca. Tako da je sada u Kaznenom zakonu propisana kazna znači za povredu dužnosti uzdržavanja od najmanje 3 mjeseca zatvora ali do 3 godine zatvora. Držimo da je to dobra preventivna mjera prije svega jer će vjerujem svatko na koje se to odnosi dobro, dobro razmisliti prije nego što naravno počne izbjegavati svoju obvezu uzdržavanja. Međutim ove dvije odredbe znači ove dvije promjene, ova u Kaznenom zakonu o kojem govorim i ove promjene u Obiteljskom zakonu vjerujem da mogu imati u konačnici dobar učinak u tom smislu da ponavljam prije svega djeluju preventivno ali i onda kad se dogodi da neki neodgovorni roditelj koji nažalost nije zaslužio ime roditelja. Svaki onaj koji izbjegava uzdržavati svoje dijete i izbjegava mu biti roditelj nije zaslužio ime roditelja, ali nažalost s time smo suočeni. Dakle da će dobro razmisliti prije no što tu svoju obvezu počne Daje se isto tako pravo da kao što sam rekla sud u parnici za uzdržavanje traži dakle popis cjelokupnog njegovog ili njezinog naravno imovinskog stanja. Zatim se prema ovim izmjenama i dopunama dame i gospodo propisuje minimalni iznos koji je potreban za mjesečno uzdržavanje djeteta u određenoj dobi odnosno u određenoj dobnoj skupini, a koji je dužan plaćati roditelj koji ne živi s djetetom i taj je iznos prvi puta stavljen u omjer sa prosječnom mjesečnom plaćom isplaćenom u Republici Hrvatskoj. Evo za 2006. ona je iznosila 4 tisuće a procjenjuje se za 2007. oko 4 tisuće 833 kune. Temeljem ovih polazišta mi predlažemo da najniži dosuđeni iznos privremenog uzdržavanja iznosi za dijete do 6 godina 17% prosječne neto isplaćene plaće. Za dijete od 7 do 12 godina 20% prosječne neto isplaćene plaće. A za dijete od 13 do 18 godina 22% prosječne neto isplaćene plaće. Govorim do 18 godina jer i Konvencija o pravima djeteta kao što znate govori o tome da je dijete osoba do 18 godina. Pri utvrđivanju minimalnog iznosa uzdržavanja sud će naravno uzeti u obzir i eventualnu okolnost da obveznik uzdržavanja uzdržava odnosno mora uzdržavati više djece dakle ne samo jedno dijete. Nadalje uvođenjem odredbi o ovrsi radi prisilne naplate novčanih iznosa za uzdržavanje djeteta odstupa se od dosadašnjeg uređenja te će biti moguće zahvatiti ovrhom cijelo novčano primanje osim u dijelu koji odgovara iznosu od jedne četvrtine prosječne plaće u Republici Hrvatskoj. Dakle želim posebno istaknuti ovu odredbu odnosno u ovom dijelu Obiteljskoga zakona da će se moći ovrhom zahvatiti cijelo novčano primanje osim četvrtine dakle onoga što bi mu se moralo ostaviti ili njoj, da budem potpuno pravedna da može živjeti. Ali ponavljam još jedanput da ta obveza počinje od trenutka kad je neodgovorni roditelj počeo izbjegavati svoju obvezu, a ne od trenutka podnošenja tužbe. Zatim doprinos roditelja koji živi s djetetom vrijednosno se izjednačuje s novčanim iznosom uzdržavanja kojeg je dužan plaćati roditelj koji ne živi s djetetom. Određuje se također dužnost centara za socijalnu skrb da u ime djeteta pokrene i vodi parnicu o uzdržavanju odnosno za povećanje uzdržavanja pod određenim uvjetima i da traži ovrhu Odluke o uzdržavanju djeteta. Također razrađen je način postupanja centara za socijalnu skrb kako bi metodama izvan sudskog postupka pridonio poticanju roditelja koji ne živi s djetetom da plaća uzdržavanje za dijete i predviđa se dužnost, to želim također na poseban način istaknuti, dužnost centara za socijalnu skrb da podnese kaznenu prijavu protiv osobe koja ne ispunjava redovito i u cijelosti svoju obvezu Dakle Centar za socijalnu skrb će moći podići kaznenu prijavu protiv roditelja koji ne plaća uzdržavanje za svoje dijete. Utvrđuje se dužnost suda da uputi obveznika uzdržavanja na mogućnost tzv. administrativne ovrhe. Uređuje se davanje suglasnosti obveznika uzdržavanja da se radi naplate tražbine ovlaštenika uzdržavanja zaplijeni njegova plaća ili drugo stalno novčano primanje te provedba naplate uzdržavanja na temelju te suglasnosti i pritom ovjerovljena isprava kojom se ta suglasnost daje ima pravnu snagu pravomoćnog rješenja o ovrsi. Isto tako, suce obvezuje na donošenje rješenja o privremenoj mjeri već na prvom ročištu kojim će naložiti tuženiku da tužitelju plaća određeni iznos na ime uzdržavanja. Isto tako želim napomenuti da smo ovim prijedlogom predvidjeli da roditelji i dijete mogu sklopiti i nagodbu o uzdržavanju tijekom postupka pred sudom što do sada nije bilo moguće s ciljem povećavanja opće učinkovitosti u sudskim postupcima. Isto tako, u parnicama radi uzdržavanja protivnik maloljetnog djeteta ili djeteta nad kojim roditelji ostvaruju roditeljsku skrb može se odreći tužbenog zahtjeva, odnosno priznati tužbeni zahtjev. Isto tako, detaljnije se propisuje u kojim postupcima Centar za socijalnu skrb sudjeluje u svojstvu stranke, a u kojima u svojstvu umješaća. Uvodi se i mogućnost izvanredne revizije protiv drugostupanjske odluke o uzdržavanju kao i donošenja presuda zbog ogluhe, presude zbog izostanka, presude na temelju priznanja, te presude na temelju odricanja. Razrađene su i odredbe o dostavi, pa predlažem da i to pogledate. Uvedena je obveza sudu da u određenim alimentacijskim postupcima ovrhu pokreće po službenoj dužnosti i osnažuje se već postojeća obveza Centra za socijalnu skrb za plaćanje privremenog uzdržavanja osiguravanjem određenih sredstava iz državnog proračuna. To je i do sada bilo moguće kroz članak 352. Obiteljskoga zakona. Međutim, sada se taj kroz naš prijedlog, ta odredba dorađuje i sasvim precizira. Naime, kada obveznik uzdržavanja ne udovolji obvezi, odnosno svojoj obvezi plaćanja duže od 6 mjeseci Centar za socijalnu skrb dužan je isplaćivati privremeno uzdržavanje i to se sasvim precizno u skladu sa onim najnižim iznosima o kojima sam prije govorila određuje znači u iznosu od 50% iznosa propisanog za pripadajuću dob djeteta. Za dijete do 6 godina 410 kuna i 80 lipa, za dijete od 7 do 12 godina 483 kune i 30 lipa i za dijete od 13 do 18 godina 531 kuna i 63 lipe. Znači, 50% od onog minimalnog iznosa koji je propisan za svako dijete za koje se alimentacija, odnosno uzdržavanje mora isplaćivati. Uvodi se također obveza Centru za socijalnu skrb koji je isplatio privremeno uzdržavanje da u roku od 3 mjeseca obavijesti nadležno Državno odvjetništvo koje pokreće spor protiv obveznika uzdržavanja. To mi se čini isto tako važan prijedlog, važna izmjena, pa vas molim da i u ovom smislu obratite pozornost. Mi smo predvidjeli da bi za ispunjavanje ovih odredbi o isplaćivanju iznosa za djecu kojima roditelji to ne plaćaju, odnosno ne ispunjavaju svoju obvezu otprilike 93 milijuna godišnje. To su izračuni. Prema dosadašnjim podacima vidjet ćemo hoće li to biti dovoljno, ali u svakom slučaju mislim da oko toga novca ne bi trebalo biti spora. Isto tako, dame i gospodo u izmjenama Obiteljskoga zakona koje predlažemo predviđa se i mogućnost susreta i druženja djeteta, odnosno posvojenika s odvojenim i bivšim roditeljevim partnerom radi dobrobiti djeteta, a sukladno judikaturi Europskog suda za ljudska prava kojim naravno priznaju i faktičnu obiteljsku zajednicu. Naime, vrlo često se događa u stvarnom životu da nakon raspada takvih zajednica roditelj brani susrete što može dodatno traumatizirati dijete i ponavljam i ova odredba, odnosno ova izmjena i dopuna ide u skladu sa onim što zovemo iskustvo i ono što zovemo stvarni život. Također u dijelu u kojem se regulira skrbništvo predložena je promjena kojom se propisuje da skrbnik ne može u ime i za račun štićenika sklopiti ugovor o dosmrtnom uzdržavanju. Što se tiče posvajanja dame i gospodo, odlučili smo se za prijedlog koji prati Europsku konvenciju o usvajanju, odnosno iskustva zemalja koje su kao i mi na puno načina, s puno aspekata razmatrali to pitanje. Zemlje kao što su Austrija, Slovenija, Velika Britanija itd. i mi smo se odlučili predložiti vam ovim izmjenama i dopunama ukidanje gornje dobne granice za usvajanje. Ponavljam sukladno praksi većine europskih zemalja i Europske konvencije o posvajanju. Time institut posvajanja još jedanput vežemo uz dobrobit djeteta i predlažemo da posvajatelj može biti u dobi od najmanje 21 godine. Ponavljam gornju granicu brišemo, naravno razlika u godinama između osobe koja posvaja i posvojenika mora biti 18 godina. Ponavljam još jedanput u skladu i sa brojnim prijedlozima koje smo dobivali u Ministarstvu obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti, u skladu sa činjenicom da i dalje imamo puno djece koja čekaju roditeljski dom. Isto tako, puno obitelji, odnosno puno ljudi koji žele posvojiti dijete ali nisu uspjeli savladati brojne prepreke. Mnogima evo u tom smislu nedostaje barem po onom što mi imamo kao praksu, odnosno što mi imamo kao izvješća, pa nekad se usudim reći i ispovijed pojedinih ljudi da im nedostaje dva, tri mjeseca da mogu postati roditelji i smatramo da je pravedno i da je u najboljem interesu djeteta da idemo ponavljam u skladu sa prijedlozima Europske konvencije o posvajanju. Znači, ukidanje te najviše odnosno gornje granice. Ako rezultat svega toga bude petero djece koja će naći dom mislim da smo postigli pravu svrhu i da smo postigli cilj i da smo donijeli dobru odluku. Ali molim, budući da je ovaj prijedlog koji Vlada iznosi u prvome čitanju da će biti i prilike raspravljati i u drugom čitanju, odnosno u konačnom prijedlogu zakona. Ja vas molim da iznesete sve svoje prijedloge o kojima ćemo naravno razmatrati do konačnog prijedloga zakona. Zahvaljujem odborima koji su raspravljali o našem prijedlogu izmjena i dopuna zakona i koji su u tom smislu jednoglasno donijeli odluku kojom se podupire Obiteljski zakon, odnosno njegove izmjene i dopune. Želim još naravno reći da smo raspravu o Obiteljskom zakonu imali i na sjednici Gospodarsko-socijalnog vijeća i da smo također dobili jednoglasnu potporu naših partnera, dakle potporu i sindikata i potporu poslodavaca. Evo dame i gospodo, gospodine predsjedniče ovo su u najkraćem izložene izmjene i dopune Obiteljskoga zakona. Zahvaljujem na pozornosti i predlažem da prihvatite ovako predložene izmjene i dopune Obiteljskog zakona, vjerujući da će ovo biti jedna dobra i konstruktivna rasprava, rasprava, naravno rasprava u kojoj ćemo govoriti iznad svega o dobrobiti obitelji, o dobrobiti djece naravno bez pretjeranog nadam se, politiziranja. Hvala lijepo.

plaćanje alimentacije uzdržavanja živeći luksuznim životom zbog toga što će kaže, sudovi moći tražiti podatke od porezne uprave, policije, to su sve mogli i do sada. Ali problem je u tome, dakle što se radi o neevidentiranoj imovini i ni ovim prijedlogom zakona to sada neće biti moguće suzbiti. Prema tome trebalo je dati ovlast sudu da po slobodnoj procjeni neovisno o evidentiranoj imovini, daje uzdržavanje djetetu. I naprosto netočno je da je ova Vlada uvela, odnosno izmjenama Kaznenog zakona kaznu zatvora za neuzdržavanje djeteta. To je oduvijek takva kazna zatvora egzistirala, jedino je minimum Vi ste govorili o ovome. Ali je jednako tako točno i to, da je odbijen SDP-ov prijedlog kada smo tražili povećanje kazne od tri godine na jednu godinu, odnosno umjesto jedne godine na tri.

u saborsku proceduru uputio Prijedlog izmjena i dopuna Obiteljskog zakona. Tada je Vlada Republike Hrvatske poduprla namjeru predlagatelja da se na kvalitetan način riješe eventualne manjkavosti i moguća otvorena pitanja praktične primjene pojedinih odredbi Obiteljskog zakona pa tako i odredbi koje se odnose na posvojenje, ali nije podržala sam zakon. I danas evo nakon 7 mjeseci nakon toga, imamo objedinjenu raspravu o Vladinom i našem prijedlogu izmjena zakona. Zadovoljni smo što je Vlada suprotno svom pisanom mišljenju o našem prijedlogu u ono vrijeme, prihvatila ukidanje gornje dobne granice za posvojitelja. suočeni s praktičnim problemima posvojenika, a sukladno Europskoj konvenciji o posvojenju djeteta, predložili smo ukidanje gornje dobne granice posvojitelja i to u slučaju kada je posvojitelj bio samo jedan bračni drug koji je ispunjavao uvjete posvojenja, a drugi zbog godina starosti nije mogao biti posvojitelj. Ukazali smo da se predloženom izmjenom stimulira posvojenje općenito, a posebice posvojenje dvoroditeljske obitelji. Naime po sada važećem zakonu dolazi do apsurdnih situacija, da dijete koje je posvojio jedan bračni drug, a drugi to ne može zbog dobne granice, živi u obitelji s oba dva bračna druga od kojih mu je jedan mama ili tata, a drugi samo teta ili striček. Iako je posvojenje najkvalitetniji oblik zbrinjavanja djece bez roditeljske skrbi, jer daje odgovarajuću zamjenu biološkoj obitelji, u ovakvim situacijama dolazilo je do apsurda pa čak i do tragičnih situacija kada je primjerice posvojiteljica umrla, a njen suprug zbog dobne granice nije mogao posvojiti dijete s kojim živi godinama, koje doživljava kao vlastito dijete, a dijete njega doživljava kao roditelja. To dijete je smrću posvojiteljice formalnopravno ostalo bez roditelja i o njemu skrb preuzima centar za socijalni rad u živog čovjeka koji je skrbio i nadalje želi skrbiti o djetetu kao vlastitom, ali mu to zakon sadašnji ne dopušta. Očito je da se u takvim slučajevima posvojenja nije ostvarilo načelo Europske konvencije pa je posvojenjem potrebno imitirati da je U prirodnim odnosima smrću jednog roditelja dijete ne ostaje bez oba dva roditelja. Interes posvojenika bio je temeljni razlog našeg prijedloga izmjena i dopuna Obiteljskog zakona. Vlada tada nije shvatila problem te u svom negativnom mišljenju navodi, citiram: "Moglo bi se protumačiti kako se istim pogoduje interesima posvojitelja, a ne posvojenika." Dobro je što se nakon toga pristupilo organiziranju okruglih stolova na kojima je razmatrana ova problematika te je prevladala logika i razum tako da smo sada u Vladinom prijedlogu dobili i ukidanje dobne granice posvojitelja što je malo čudno s obzirom na prijašnje pisano mišljenje, ali što je dobro uvijek je prihvatljivo. posvojenje će se uistinu realizirati načelo imitacije prirodnih odnosa. Nadalje, člankom 2. izmjena Obiteljskog zakona, predložili smo mogućnost prevođenja posvojenja s roditeljskim učinkom u posvojenje sa srodničkim učinkom. O čemu se ovdje zapravo radi? Prijašnji zakon poznavao je dvije vrste posvojenja i to posvojenje s roditeljskim učinkom i posvojenje sa srodničkim učinkom. Između te dvije vrste posvojenja postoji razlika. Kod roditeljskog posvojenja dijete ostvaruje zakonske rodbinske odnose samo sa svojim adoktivnim roditeljima. Kod srodničkog posvojenja koje je neraskidivo, dijete postaje član šire obitelji sa svim pravnim učincima koji iz toga proizlaze. Dakle roditeljsko posvojenje za dijete je nepovoljnije. Novi zakon iz 2003. godine odustaje od roditeljskog posvojenja i priznaje samo srodničko kao povoljnije za dijete te se time opredijelio za najkvalitetniji oblik zbrinjavanja djeteta lišenog roditeljske skrbi. Međutim, i danas egzistiraju posvojenja s roditeljskim učinkom zasnovana na temelju starog zakona. Među tim posvojiteljima ima onih koji bi željeli prevesti posvojenje s roditeljskim učinkom u posvojenje sa srodničkim učinkom i time potpuno zaštititi dijete. Za takav čin prepreka im je zakon koji to ne dopušta. Stoga mi u svome prijedlogu izmjena uvodimo mogućnost prevođenja i to pod sljedećim uvjetima, da to posvojitelj želi, da je posvojenik maloljetan te ako je stariji od 12 godina dade svoj pristanak, iako posvojitelju na prevođenje dade suglasnost drugi bračni drug. da prevođenje može tražiti samo i jedino posvojitelj, a ne i posvojenik jer on i nije stranka u postupku posvojenja. Dakle preinaku rješenja ne može tražiti onaj tko nije stranka u postupku. Da se institut prevođenja ne može primijeniti na posvojenika koji je postao punoljetan, jer punoljetno ne može ni biti posvojeno, da se prevođenje ne može odrediti kada bi to bilo protivno dobrobiti djeteta, da je Centar za socijalnu skrb u postupku dužan saslušati i maloljetnog posvojenika starijeg od 12 godina kada je on u stanju shvatiti posljedice posvojenja, odnosno u ovom slučaju promjenu jednog oblika posvojenja od drugih. Zahtjev za prevođenje posvojenja podnosio bi se na temelju našeg novopredloženog članka, a u postupku za ukidanje i mijenjanje pravomoćnog rješenja uz pristanak ili na zahtjev stranke, a koji je postupak propisan odredbom članka 265. Zakona o općem upravnom postupku. Za odlučivanje o zahtjevu bio bi nadležan Centar za socijalnu skrb koji je donio pravomoćno rješenje o posvojenju s roditeljskim učinkom. Centar bi odlučivao na temelju stanja spisa, tj. temeljem dokumentacije u spisu koja je prikupljena kod zasnivanja posvojenja s roditeljskim učinkom te nije potrebno provoditi opsežni ispitni postupak posvojenja ispočetka. Ipak Centar za socijalnu skrb vodeći uvijek računa da se posvojenje zasniva radi dobrobiti djeteta odbit će zahtjev ako utvrdi da izmjena rješenja ne bi bila na dobrobit djeteta. Rok za podnošenje zahtjeva odredili smo zaključno s 31.12.2009. godine kao primjeren rok za donošenje odluke od strane posvojitelja želi li ili ne ovakvu izmjenu sa svim prednostima koju ona donosi za posvojenika i posvojitelja. U slučaju da je posvojitelj koji podnosi zahtjev za izmjenu rješenja u braku, potrebna je suglasnost bračnog druga za izmjenu rješenja. Suglasnost nije potrebna kada su oba bračna druga posvojitelji s roditeljskim učinkom posvojenja i kad podnose zajednički suglasan zahtjev za izmjenu rješenja. Postavlja se pitanje da li u slučaju smrti jednog posvojitelja prevođenje posvojenja može zatražiti drugi posvojitelj. Pa naravno da može, jer ne postoji niti jedan pravni niti životni razlog da se zabrani prevođenje odnosa posvojenja koji postoji između živjelog posvojitelja i posvojenika. U svom pisanom mišljenju od 1. veljače 2007. godine Vlada na naš Prijedlog izmjena izrijekom kaže i to na ovaj članak 2. koji se odnosi na posvojenje. Citiram: "Vezano uz članak 2. prijedloga zakona Vlada Republike Hrvatske ističe da je u tekstu Nacrta prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Obiteljskog zakona na odgovarajući način uvrštena predložena dopuna za koju Vlada Republike Hrvatske smatra da je u interesu djece. S tim u vezi navedenim Nacrtom prijedloga zakona predviđena je odredba kojom će biti omogućeno prevođenje bivših roditeljskih posvojenja na sadašnji jedinstveni oblik posvojenja kako bi se bolje zaštitila prava i interesi posvojenje djece. Rok za navedeni postupak bit će prekluzivne naravi i teći će danom stupanja na snagu predloženih izmjena i dopuna Obiteljskog zakona, a neće se omogućiti prevođenje roditeljskog posvojenja ako je umro posvojenik ili makar i samo jedan posvojitelj. Naime, smrću bilo koje od stranaka zasnovanog posvojenja ne može se pribaviti pristanak na prevođenje posvojenja. U slučaju da je dijete posvojila osoba koja nije bila u braku, a u trenutku zahtjeva za prevođenjem posvojenja je u braku, mogućnosti njezinog bračnog druga da postoji isto dijete ravnat će se prema općim pretpostavkama za zasnivanje posvojenja. Zahtjev će se podnositi nadležnom Centru za socijalnu skrb, a na podnošenje bit će ovlašten punoljetnik posvojenik i osobe koje su posvojile dijete, a ako je dijete starije od 12 godina potreban će biti njegov pristanak u skladu s pravom djeteta na izražavanje vlastitog mišljenja ali i ostalim odredbama o posvojenju koje uvažavaju djetetovo mišljenje. Ujedno će se propisati i način upisa novozasnovanog posvojenja u maticu rođenih." Završen citat i to je tadašnje mišljenje Vlade i konstatacija Vlade da je sadržajno naš Prijedlog izmjena i dopuna najvećim dijelom gotovo identično uvršten u prijedlog. Dakle vizija Vlade je bila gotovo identična našem prijedlogu. Razlika je samo što bi po Vladinom prijedlogu prevođenje mogao pokrenuti i punoljetni posvojenik za što ne postoje nikakve zakonske pretpostavke jer on nije stranka u postupku te prevođenje ne bi mogao pokrenuti jedan posvojitelj ako je drugi posvojitelj umro za što nema nikakvog pravnog opravdanja. Dakle međutim unatoč gotovo identičnom promišljanju Vlade rješenja ovog problema, unatoč obećanju Vlade da je to uvršteno u njihov prijedlog izmjena, danas kad su Vladine izmjene pred nama vidimo da nema o tome niti jedne jedine riječi. To nam je potpuno nejasno pozivamo Vladu da do drugog čitanja prihvati naš prijedlog kao svoj, kao što je i prihvatila ukidanje gornje dobne granice i na taj način djecu posvojenu po starom zakonu izjednači s djecom posvojenom po po sada važećem zakonu, jer cilj je Obiteljskog zakona bio kako 2003. godine, tako i kasnije, tako i ovim Zakonom ostvarenje dobrobiti djeteta. Dakle ako postoji oblik posvojenja koji je za dijete nepovoljniji omogućimo da se to sukladno članku 265. Zakona o upravnom postupku prevede i da dademo djetetu potpunu sigurnost. Dakako da glede našeg Prijedloga izmjena i dopuna Zakona u članku 1. koji se odnosi na ukidanje gornje dobne granice s obzirom da je identičan s Vladom u tom dijelu mi odustajemo od izmjena i dopuna, međutim u članku 2. koji se odnosi na bitnu materiju a to je omogućavanje prevođenja statusa iz jednog u drugo posvojenje, kod tog prijedloga zakona ostajemo i očekujemo s obzirom na prethodno dano mišljenje Vlade, da ćemo uistinu nać' zajedničko rješenje i da će se ove odredbe uvrstit u izmjene i dopune zakona, a kažem sve u cilju potpune zaštite djeteta. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Hvala. Odbori? Zakonodavstvo? Obitelj, mladež i šport? Pravosuđe? Otvaram raspravu. Klub zastupnika SDP-a, poštovana zastupnica Milanka Opačić. Izvolite! Poštovani gospodine predsjedniče, gospođe i gospodo zastupnici, gospođo ministrica! Evo, danas je pred nama izmjena i dopuna Obiteljskog zakona koji ustvari u svom najvećem dijelu sadržava nešto što smo mi u ovom Domu ustvari predložili kroz Zakon o alimentacijskom fondu. I moram priznat u ime kluba SDP-a da nam je drago što su se dijelovi našeg Prijedloga o alimentacijskom fondu našli u sklopu Obiteljskog zakona i nadam se da će ovo doprinijeti svim onim roditeljima koji ili prvenstveno djeci koja dakle ne primaju alimentaciju od neodgovornog roditelja. Prije čini mi se nešto više od dvije godine u ovom Domu smo na Odboru za ravnopravnost spolova organizirali jednu stručnu raspravu o tome kako riješiti problem naplate naplate alimentacija. Tada su mnogi na toj raspravi čak i ljudi, stručnjaci dakle sa Pravnog fakulteta govorili ustvari da postoje svi mehanizmi u Obiteljskom zakonu dakle tada važećem, kako bi se utjerale alimentacije od neodgovornih roditelja. Postojali su i tada već u Obiteljskom zakonu mehanizmi koji su omogućavali centrima za socijalnu skrb da pokrenu neke postupke prema neodgovornom roditelju, ali isto tako da ukoliko se u roku od tri mjeseca od strane roditelja ne plaća da onda taj iznos može nadoknaditi centar za socijalnu skrb. Dakle i tada su nas uvjeravali da postoje neki mehanizmi, međutim evo, da se ti mehanizmi nekako ne provode i da je tu taj problem. Sada su u Obiteljskom zakonu uvršteni dakle mehanizmi koje smo mi predlagali u sklopu Zakona o alimentacijskom fondu. I nadam se da će se ovo primjenjivati jer nažalost mnogi naši zakoni i zakonske odredbe su dobro napisane, ali padaju na provedbi, padaju na ljudima koji te zakone moraju provoditi. Ovo je utoliko važno ne samo dakle sa aspekta stvaranja reda u ovoj državi nego prvenstveno sa aspekta zaštite dječjih prava, jer pravo djeteta je da ako ne može živjeti sa oba roditelja, da barem drugi roditelj koji s njim ne živi snosi određene određene obveze, u ovom slučaju dakle financijske obveze prema djetetu. Činjenica je i da su mnoge studije pokazale da najveći broj djece nema i ne ostvaruje pravo na alimentaciju. Činjenica je i da mnoga istraživanja i studije na primjer nekih i svjetskih organizacija kao što je na primjer UNDP koji je radio ovdje neka istraživanja potvrđuju da ustvari najvećem riziku od siromaštva su izložene upravo jednoroditeljske obitelji, upravo takva djeca. A studija koju smo, istraživanje koje smo mi radili negdje mislim 2001. ili 2002. godine, dakle na populaciji samohranih roditelja je bilo vidljivo da bi veliki broj djece ustvari prešao granicu siromaštva ukoliko bi dobivali alimentaciju. Dakle, veliki broj djece koja danas žive u samohranim ili jednoroditeljskim obiteljima bolje rečeno, su djeca koja zbog dakle neplaćanja alimentacije žive iznad odnosno ispod granice siromaštva ili su tu negdje, da ne mogu ostvarivati neke najosnovnije potrebe dakle toj djeci roditelji teško mogu platiti neke njihove vanškolske aktivnosti, teško im mogu zadovoljiti čak i neke reklo bi se možda u nekim slučajevima i potrebe za kvalitetnijom ishranom. Prema tome, sa alimentacijom se pokazalo da bi većina takve djece ipak puno bolje i kvalitetnije živjela. Jednako tako svih ovih godina upozoravaju nas ljudi koji se bave tom problematikom, kako roditelji koji se godinama bore da dođu do alimentacije, tako i odvjetnici koji sude odnosno koji se bave tom problematikom upozoravaju nas na ono što mi zovemo maštovitost tih roditelja koji na sve moguće načine izbjegavaju platiti platiti alimentaciju, pa dolazimo do toga da na kraju su u stanju i svoju imovinu prenijeti na nekoga drugoga. I mislim da će još uvijek za one najmaštovitije trebati donijeti možda još neke mjere koje ovdje u ovom trenutku nisu propisane kako bismo doista zahvatili uz sve ono što oni ostvaruju kao svoje ili prihode ili imovinu a što nastoje negdje prikriti i na taj način izbjeći plaćanje alimentacije. Dakle, vidjet ćemo u narednom periodu koliko će se ovaj zakon primjenjivati, koliko će biti efikasan u naplati alimentacije i privođenju onih koji dakle su neodgovorni roditelji i onih koji ne plaćaju alimentaciju. U ovom zakonu postoje i neki dijelovi koji nisu regulirani i ja ću u prvom čitanju iskoristiti priliku da i to kažem. Naime, postoji vrlo veliki problem djece koja su traumatizirana ono što stručnjaci nazivaju nekvalitetnim razvodom braka. Ja sam u nekoliko navrata ovdje govorila o tome, nekvalitetni razvod braka je uglavnom onda kada su roditelji toliko neodgovorni prema svojoj djeci da se preko njihovih interesa i kvalitete njihovog života ustvari da tako kažem prepucavaju oko imovine, oko nekih neriješenih odnosa. Jedan drugome nastoje zagorčat život, ali nažalost pri svemu tome se koristi dijete kao predmet zagorčavanja života onome drugome. I mislim da bi u ovom zakonu trebalo predvidjet nešto što se zove partnerska terapija. Dakle ljude koji su u brakorazvodnoj parnici, koji su razvedeni, za koje centar koji radi s tim ljudima znaju da su ljudi koji su u stanju dakle naškoditi vlastitom djetetu da bi zagorčali život svom partneru, zbog toga što je odlučio tražiti razvod braka, mislim da bi trebalo dakle kao obavezu uputiti na partnersku terapiju kako bi se s njima radilo i kako bi se prvenstveno radilo na tome da djeca moraju imati svoju kvalitetu života i da oni ne smiju biti upleteni u njihove odnose, jer odrasli mogu odlučiti svojom voljom da će ući u brak, mogu odlučiti da će iz toga braka izać', ali djeca ne mogu birati roditelje i zbog toga i jedan i drugi roditelj moraju biti odgovorni prema njima i njihovom psihofizičkom razvoju. Da ne govorim da bi jednom dijelu i roditelja koji nedolično postupaju sa svojom djecom trebala isto tako neka vrsta edukacije i terapije, ali evo ajmo se sada osloniti i osvrnuti samo na one koji izlaze dakle iz braka jer pokazatelji na primjer u Poliklinici za zaštitu djece u gradu Zagrebu pokazuju da je u zadnjih nekoliko godina sve veći broj djece koja dolaze tražiti dakle pomoć upravo zbog toga što su traumatizirani od strane svojih roditelja zbog ovakvog jednog nekvalitetnog razvoda braka. Druga stvar koju bi možda trebalo u ovom zakonu riješiti jest nešto što se dakle u svakodnevnom životu pokazalo kao dosta veliki problem a to je kada dijete centar na neki način zbog određenih razloga oduzme roditeljima i da privremeno na skrb baki ili djedu ili nekome drugome. Često puta pravo na dječji doplatak koje je pravo djeteta ostaje ustvari kod tih roditelja. To su roditelji koji su ili alkoholičari ili su zbog nekih drugih razloga loši roditelji i nažalost njima automatizmom se dakle ne prebacuje taj dječji doplatak onome tko se za to dijete brine pa se često puta dogodi da baka i djed sa svojom vrlo niskom mirovinom moraju brinuti i skrbiti o tom djetetu a ne dobivaju dakle dječji doplatak za tu djecu, on nažalost ostane pravo roditelja. Pa bi bilo dobro, na to je upozoravala u nekim svojim izvješćima i dječja pravobraniteljica pa bi bilo dobro da razmotrite možete li do drugog čitanja možda i takvu jednu odredbu ubaciti u Obiteljski zakon. I na kraju bih htjela nešto reći oko samog posvojenja i ukidanja ove gornje dobne granice za posvojenje. Ja u ime kluba SDP-a pozdravljam ukidanje gornje dobne granice, ona doista jest u skladu sa Europskom Europskom konvencijom. S druge strane, postoji jedan broj djece u Hrvatskoj koja su posvojena od strane samo jednog roditelja zbog toga što je drugi roditelj prešao za nekoliko mjeseci dobnu granicu pa je potpuno tako kažem nevjerojatno da dijete na primjer ima u svakodnevnom životu i oca i majku a da na papiru ima samo na primjer majku zbog toga što je otac prešao nekoliko mjeseci iznad dobne granice. Tako da je ovo ukidanje dobro ako to znači da će jedno dijete regulirati na neki način svoj status, da će dobiti mogućnost posvojenja od oba roditelja ili u nekim u nekim slučajevima od jednog roditelja. Ali u svakom slučaju ovo ukidanje gornje dobne granice će za jedan broj djece koja su trenutno dakle u situaciji da su ili samo u skrbništvu ili u nekoj drugoj mogućnosti koju zakon dopušta kod nekih dakle osoba koje su odlučile se za njih brinuti do kraja njihovog života da ih sada na kraju mogu i posvojiti i to ukidanje gornje dobne granice je u tim situacijama nešto što se može apsolutno pozdraviti. Međutim, ovo sasvim sigurno neće doprinijeti dakle većem broju posvojene djece odnosno smanjenju broja djece u domovima za nezbrinutu djecu. Neće zbog toga što i dalje imamo neaktivnost dakle oko brige za tu djecu. Prije nekakvih mislim mjesec dana da smo imali čak u novinama i mogućnost pročitati ravnateljice u centru u Splitu koja je rekla da u zadnje tri godine niti jedno dijete nije posvojeno iz tog doma što je vrlo loše. Ne mogu vjerovati da su svi roditelji koji su tamo ostavili svoju djecu baš toliko brižni i toliko skrbe za svoju djecu da su morali pune dakle tri godine zadržati svoju roditeljsku skrb. Bojim se da jedan broj ljudi ima u centrima jedan pristupa to je da se biološko pravo roditelja više štiti nego što se štiti pravo djeteta. Ja mislim da je pravo djeteta iznad svega. Na kraju, i po europskim konvencijama pravo djeteta je naprosto i njegov interes iznad svega mislim da dok se tu dakle nešto ne promijeni, dok se centri ne budu malo više angažirali oko uopće oduzimanja roditeljske skrbi da ćemo i dalje imati prepune domove. Djeca koja ne odu do određene dobi u posvojenje ustvari ostaju do svoje 18. godine u dječjim domovima i izgube svaku bitku dakle da budu posvojeni i da nađu neku obitelj. Bojim se da je logika koju na primjer je javno izrekla i jedna zastupnica u ovom domu iz većinske stranke a to je rečenica da je i najgora majka bolja od najbolje maćehe naprosto jedna logika protiv koje se moramo boriti jer ta logika ostavlja djecu u domu za nezbrinutu djecu, ta logika ostavlja djecu u jednom svijetu koji definitivno za njih nije dobar, puno je bolje da nađu neku obitelj u kojoj će živjeti punim plućima i punim životom. Evo, sa ovim nekim primjedbama i sa zamolbom da se neke stvari možda još do drugoga čitanja ugrade u ovaj Obiteljski zakon mi ćemo ovaj zakon poduprijeti. Hvala lijepo. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Hvala. Za klub HDZ-a poštovana zastupnica Karmela Caparin. Izvolite. Hvala lijepa. Gospodine predsjedniče, poštovana ministrice, tajniče, kolegice i kolege zastupnici. Klub Hrvatske demokratske zajednice raspravljao je o Prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Obiteljskog zakona. Obitelj je u središtu interesa državne politike i ova Vlada je obitelj stavila u centar političkog, kulturnog i društvenog zbivanja. Sukladno Ustavu Republike Hrvatske, Konvenciji o pravima djeteta, međunarodnim dokumentima proizlazi dužnost države da u slučaju izostanka obiteljsko pravnog uzdržavanja djeci osigurava dostojan život i zajamčen životni standard. Odredbom članka 63. stavka 5. propisano je da država osobitu skrb posvećuje maloljetnicima bez roditelja i onima za koje se roditelji ne brinu. Prema članku 27. stavak 1. i 2. Konvencije o pravima djeteta države stranke priznaju svakom djetetu pravo na životni standard primjeren njegovom tjelesnom, duševnom, duhovnom, moralnom i socijalnom razvoju. Životne uvjete nužne za djetetov razvoj dužni su osigurani roditelji ili druge osobe odgovorne za dijete ovisno o svojim sposobnostima i materijalnim mogućnostima. Nažalost, danas se susrećemo godinama, da roditelj naime godinama nakon razvoda ne plaća alimentaciju za uzdržavanje djeteta, da je mijenjao posao, da je promijenio adresu, da ne prijavi sav prihod i naravno da je egzistencija djeteta tada ugrožena. 80% alimentacije utjeruje se putem odvjetnika i suda, a alimentaciju najčešće potražuje majka koja nakon rastave ostaje sa djetetom. Prema zadnjem popisu stanovništva 2001. godine u 188 tisuća jednoroditeljskih obitelji živjeli 257 tisuća 621 djece od čega 88 tisuća 245 u dobi do 18. godine života. Procjenjuje se da je 43 tisuće djece u dobi do 18. godine bez uzdržavanja a 48,7% roditelja obveznika uzdržavanja ne ispunjava zakonom propisanu obvezu. Parnični postupci radi uzdržavanja traju po nekoliko godina. Mnogi roditelji na različite načine izbjegavaju obveze. I oko uzdržavanja djece nakon razvoda braka ne dogovori se ni 10% roditelja. Ostali se sude ili se inate preko svoje djece. Stoga Klub Hrvatske demokratske zajednice podržava predložene promjene koje se odnose na majčinstvo i očinstvo, prava i dužnosti u odnosima roditelja i djece, posvojenje, promjene koje se odnose na uzdržavanje djece, roditelja i drugih srodnika uzdržavanja, bračnog druga i majke, izvanbračnog djeteta te određivanja uzdržavanja. Na prava koja odnose se na imovinske odnose, postupak pred sudom i posebne postupke ovrhe i osiguranja. 2006. godine izmjenom i dopunom Kaznenog zakona uvode se oštrije kazne povrede dužnosti i uzdržavanja. Brisana je novčana kazna i uvedena kazna zatvora od 3 mjeseca do 3 godine. Izbjegavanje plaćanja uzdržavanja je kazneno djelo pa ako obveznik uzdržavanja otac ili majka izbjegava postupak prema pravomoćnoj ovršnoj odluci o uzdržavanju podliježu upravo toj kazni zatvora od 3 mjeseca do 3 godine. Predloženim zakonom se propisuje da skrbnik ne može u ime i za račun štićenika sklopiti ugovor o dosmrtnom uzdržavanju. Proširuje se dužnost roditelja da uzdržavaju svoju djecu kao dio sadržaja roditeljske skrbi. Omogućuje se djetetu koje neosnovano nije dobivalo uzdržavanje od odvojenog roditelja da neisplaćene naknade potražuje retroaktivno od dana nastanka obveze, a ne kao do sada od trenutka podnošenja tužbe. Daje se mogućnost i punoljetnoj djeci da sama podignu tužbu protiv roditelja koji do tada nije plaćao. Propisuje se obveza uzdržavanje punoljetnog djeteta tijekom školovanja uz pravo roditelju djeteta da traži i dobije podatke o djetetovom školovanju odnosno zaposlenju. Izrijekom se propisuju opravdani razlozi zbog kojih ostaje obveza uzdržavanja unatoč neispunjavanju obveza iz tekuće školske godine, trudnoća, bolesti ili Utvrđeno je i pravo roditelja da traži povrat viška od njega prisilno naplaćenog uzdržavanja na temelju prethodnih ovršnih isprava nakon podnošenja tužbe za prestanak odnosno smanjenje uzdržavanja. Bračni drug može u tužbi za svoje uzdržavanje istaknuti samo zahtjev za uzdržavanje od podnošenja tužbe, a ne od dana kad ga je bračni drug prestao uzdržavati kao i izvanbračni. Proširuje se dužnost oca djeteta na isplatu naknade za uskraćeno uzdržavanje majci izvanbračnog djeteta i na vrijeme do podnošenja tužbe. Klub Hrvatske demokratske zajednice posebno pohvaljuje odluku da će sud u parnici za uzdržavanje pri utvrđivanju mogućnosti davatelja uzdržavanja uzimati u obzir i njegovo cjelokupno imovinsko stanje, a ne samo primanja i stvarne mogućnosti stjecanja zarade. Podatke trebaju dati i Ministarstvo financija i MUP i Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje, financijske agencije i druge institucije. U svojoj raspravi Klub HDZ-a je razmatrao i mogućnost da stavite u zakon odredbu i nekakvu zaštitu jer često puta smo svjedoci svjedoci da jedan od roditelja svoju imovinu prethodno prebacuje na brata ili sestru. Dakle mogućnost s jedne strane te zaštite. I s druge strane možda da uvedete u zakon jednu odredbu zaštite jer često puta jedan od roditelja u svojoj zlouporabi daje punomoć nekome drugome da digne taj dječji doplatak. Dakle taj dječji doplatak ne dolazi onome tko ga zaista treba. Daje se mogućnost da roditelj i dijete sklope nagodbu o uzdržavanju i tijekom postupka pred sudom što do sada nije bilo moguće. Tom se novinom potiče mirno rješavanje pitanja uzdržavanja između roditelja i djece. Ovim promjenama propisuju se minimalni iznosi koji je potreban za mjesečno uzdržavanje djeteta u određenoj dobnoj skupini, a kojeg je dužan plaćati roditelj koji ne živi s djetetom. Stavljen je taj iznos u omjer sa prosječno isplaćenom mjesečnom neto plaćom zaposlenih u Republici Hrvatskoj koja je za 2007. godinu iznosila 4 tisuće a ne kao do sada dakle ne prema plaći koju prima roditelj. Najniže dosuđeni iznosi privremenog uzdržavanja iznosio bi za dijete do 6 godina 17% dakle 821 kunu, 61 lipu. Za dijete od 7 do 12 godina 20% prosječne neto plaće odnosno 966 kuna, 60 lipa. I za dijete od 13 do 18 godina 22% prosječne neto isplaćene plaće odnosno tisuću 63 kune i 26 lipa. Naravno ako su primanja roditelja veća onda se i povećava ta minimalna alimentacija. Ovim zakonom određuje se dužnost centara za socijalnu skrb što je posebno Klub HDZ-a i pohvalio da u ime djeteta pokrene i vodi parnicu o uzdržavanju odnosno za povećanje uzdržavanje te da traži ovrhu odluke o uzdržavanju djeteta. Razrađen je način postupanja centara za socijalnu skrb kako bi metodama izvansudskog postupka pridonio poticanju roditelja koji ne živi s djetetom da plaća uzdržavanje za dijete. Predviđena je i dužnost centara za socijalnu skrb da podnese kaznenu prijavu protiv osobe koja ne ispunjavaju svoju dužnost uzdržavanja redovito u cijelosti. Utvrđuje se dužnost suda da uputi obveznika na mogućnost tzv. administrativne ovrhe tj. zaplijeni njegove plaće ili drugog stalnog novčanog primanja te provedbe naplate uzdržavanja na temelju suglasnosti koja je ovjerovljena a koja ima pravnu snagu pravomoćnog rješenja o ovrsi. Sud se obvezuje na donošenja rješenja o privremenoj mjeri već na prvom ročištu i tada već prvostupanjska odluka suda postaje ovršna. Obzirom na sporost sudova vrlo je važna odredba o zabrani mirovanja postupka u statusnim parnicama i parnicama radi uzdržavanja. U tom smislu uvodi se i mogućnost izvanredne revizije protiv drugostupanjske odluke o uzdržavanju kao i donošenje presude zbog odluke presude zbog izostanka. Presude na temelju priznanja te presude na temelju odricanja. Uvedena je obveza suda da određenim alimentacijskim postupcima ovrhu i pokreće po službenoj dužnosti. Kada obveznik uzdržavanja ne udovoljava svojoj obvezi duže od 6 mjeseci Centar za socijalnu skrb dužan je isplaćivati privremeno uzdržavanje u najduljem trajanju do 3 godine ali ali pri tome mora obavijestiti nadležno Državno odvjetništvo koje pokreće spor protiv obveznika uzdržavanja. Kao što smo čuli sukladno Europskoj konvenciji o posvojenju djeteta ovaj zakon omogućava da posvojitelj može biti i osoba mlađa od 21. godinu. I što je zaista za pohvaliti obzirom na ono što smo svjedoci i u Europi i kod nas ukida se ona gornja dobna granica. Nažalost još uvijek posvajanja je kod nas malo i kada pogledate od 2004. godine posvojeno 151 dijete, 2005. 153, 2006. 137. Dakle još uvijek malo. A u Zagrebu godišnje od 100 djece 40-tak ih odlazi na posvajanje. Problem su i roditelji koji se ne žele odreći roditeljskoga prava iako mu je oduzeta roditeljska skrb. što ne možemo za sada promijeniti ali nažalost takva djeca zbog te roditeljske skrbi, a zbog nikakve brige tih roditelja ne mogu biti posvojena. Često i posvojitelji navode želju za, navode želje za mlađom djecom, ne za starijom djecom. Međutim, djeca sa genetskom bolesti ili djeca zaostala u psiho-fizičkom razvoju također na žalost kod nas nisu dobro došla i susrećemo se da njih posvajaju stranci i odnose Međutim, novim prijedlogom zakona stimulira se posvajanje od strane samo od dvoroditeljske obitelji i onda kada samo jedan od bračnih drugova ispunjava uvjete propisane životne dobi u odnosu na dob djeteta što je zaista veliki pomak. I na kraju, klub Hrvatske demokratske zajednice je u svojoj raspravi istaknuo da se zaista ovim zakonom znatno poboljšava zaštita i skrb djeteta što nam je zaista svima u cilju. Hvala. Hvala. Za Klub zastupnika HNS-a poštovani zastupnik Nikola Vuljanić. Izvolite. Hvala gospodine predsjedniče, gospođo ministrice, kolegice i kolege. Ovaj zakon dolazi u setu zapravo sa Zakonom o udomiteljstvu jer pokriva slično područje ovdje za djecu koja su ipak na neki način našla svoju obitelj da li prirodnu ili posvojiteljsku. Tamo u onom drugom zakonu za djecu koja su smještena u obitelj koja po po zakonima ili prirodno nije njihovo ali i jedan i drugi govore zapravo o obitelji. A kad se govori o zaštiti obitelji o čemu se tu zapravo radi. Koga prije i iznad svega treba zaštititi. roditelji se nekako snađu pa se zaštite ovako i onako međusobno jedan od drugoga, od okoline. Oni koji su stvarno nezaštićeni i koji trebaju našu zaštitu, zaštitu društva. Mi ovdje predstavljamo hrvatsko društvo su djeca i zato treba pohvaliti ovaj zakon i nastojanja u njemu da se djeca stave u središte zapravo zanimanja čitavog društva jer oni su onaj dio društva koji treba kojeg trebaju zaštiti i institucije države i zakon i organi gonjenja i svi mi skupa po nekakvoj božjoj i ljudskoj pravdi. Naime, riječ idiot u izvornom značenju ne znači mentalno zaostalog čovjeka, nego čovjeka koji je društveno neodgovoran. Tako su stari Grci shvaćali riječ idiot i ovaj zakon jest o takvim idiotima. Dakle, o ljudima koji nemaju društvene odgovornosti, pa ni odgovornosti prema svojoj vlastitoj djeci što mi je osobno sasvim nezamislivo. Ali eto ima takvih ljudi. Pretpostavljam da je Vladu na donošenje ovog zakona potakla stravični statistički podataka da 48,7% dakle polovica svih roditelja obveznika uzdržavanja, dakle rastavljenih brakova i svega toga skupa ne ispunjava svoju dužnost. Kao da su djeca došla po Duhu Svetom. Podatak je nevjerojatan! Radi se o polovici tih roditelja. Očito da je sustav loše funkcionirao i omogućavao tim ljudima da po volji ako su, hajde recimo koliko toliko pristojni ljudi pa će se odlučiti nešto dati za svoje dijete, ako nisu onda ništa. To je sasvim nedopustivo. Nešto što se ne može tolerirati. Drago mi je da je ova Vlada došla do tog zaključka. Žao mi je što je proteklo četiri godine. Čitavo vrijeme pričamo o svim tim temama na ovaj isti način i istom ovom retorikom. Moglo se to napraviti značajno ranije, ali hajde “bolje ikad nego nikad“. Krenulo se i korak dalje, pa se omogućuje djetetu koje neosnovano nije dobilo uzdržavanje da dobije to uzdržavanje i to ne od trenutka podnošenja tužbe, nego od trenutka kad je nastala ta obveza. Dakle, od rođenja djeteta ili od rastave braka kako li već situacija jeste. To je dobro. Sad je samo pitanje koliko će naši sudovi moći, htjeti i znati provesti to hitno. I radi se zapravo o brzini postupka. Pravda, svaka pravda koja kasnije je nepravda, a u ovom slučaju je to pogotovo istina. Znam osobno primjera majki koja je tužbu podnijela kad je dijete bilo staro godinu dana. Dijete je završilo srednju školu i punoljetno je. Postupak još uvijek nije gotov. Postupak traje 17 godina. Strašno! Otac nema nikakve imovine jer je svu imovinu kao što je kolegica malo prije rekla prepisao na braću i sestre, pa eto nema, siroče je socijalni slučaj. Vozi se u bratovom Mercedesu i ugledni je zagrebački obrtnik u bratovoj firmi naravno i djetetu ne daje ništa. Čini mi se da takva vrsta situacije nije sasvim regulirana ovdje i da bi trebalo zapravo utvrditi i mogućnost ustanovljivanja vrijednosti imovine onog trenutka kad je obveza nastala, a ne kad je donešena presuda. postupak će trajati, u takvom postupku nesavjesni roditelj koji nema namjeru plaćati uzdržavanje svoje djece sasvim sigurno će se potruditi da to uzdržavanje bude što je moguće manje i uklonit će tu imovinu sa svog računa, sa svog vlasništva i prebacit će je nekamo drugamo. “Pojeo vuk magare“ eto ja ništa nemam. Ja sam jadan socijalni slučaj i nitko mi ništa ne može. Dobro je i utvrđena obaveza, odnosno brige o punoljetnom djetetu tijekom školovanja. Pričamo sad čitavo vrijeme o srednjoj školi kao obaveznoj školi. Ako srednja škola postane obavezna ona će biti na statusu današnje osnovne škole, jel što bi značilo da bi gro djece ići dalje u školovanje i činjenicom da nisu financijski samostalni i dalje su djeca makar imaju 18 godina većina nas ima takvu djecu i dobro znam da svatko od nas tu djecu uzdržava sa puno više od bilo čega što je ovdje predviđeno tako da ta odredba sasvim sigurno stoji. Što od imovine ima roditelj? U obrazloženju zakona govori se da se tužbom mogu obuhvatiti i podređeni obveznici. Ne znam da li to pretpostavlja da se tužbom mogu obuhvatiti i oni na koje je prenešena imovina roditelja koji ne želi, ne plaća uzdržavanje djeteta, na koji je prenešena imovina pa bi se eventualno od te imovine moglo naplatiti uzdržavanje djeteta u takvoj situaciji. Ako je to nakana onda je to dobra nakana i treba ju isto tako podržati. Mislim da bi trebalo jasnije definirati što znači cjelokupno imovinsko stanje roditelja. Koja vrsta pokretnina, nekretnina, novčanih sredstava i što sve skupa ulazi u cjelokupno imovinsko stanje. Imali smo mi svakakvih definicija imovine, novac nije imovina, je imovina, pokretnina jesu imovina, nisu imovina, ništa zgorega da se to definira ovdje jednim dijelom članka ili jednim člankom kako bismo bili savršeno sigurni u drugom čitanju o čemu govorimo. Minimalni iznos koji je propisan ovim zakonom za uzdržavanje djece povezan je sa prosječnom plaćom u Republici Hrvatskoj i to je dobro. Mislim da bi trebalo utvrditi isto tako da se on tiče samo i isključivo osoba koje imaju minimalna ili nikakva primanja i nikakva primanja, pa neka se snađu. Ako su bili dovoljno snalažljivi da naprave djecu onda neka budu i dovoljno snalažljivi da nađu novac da se pobrinu o toj djeci. Za sve druge bi trebao vrijediti vrijediti načelo dijela primanja. Pa da nam se ne dogodi da najbolje plaćeni direktor državne tvrtke u Hrvatskoj na rješenje od 8 tisuća kuna alimentacije za dijete se žali i kaže da je to strašno puno jer on ne bi više od 6 tisuća kuna mogao plaćati za svoje jedino dijete, a ima 35 tisuća kuna plaću. E sada ja to čovjeka ne razumijem ni u živo ni na slici, ni u riječima, ni na koji način, ne razumijem takve rezone, ali eto čovjek je tako izjavio u javnosti, valjda je istina. Obavezna ovrha koja se pokreće koja se pokreće po službenoj dužnosti, dakle sud ju pokreće po službenoj dužnosti, uklanja obavezu djeteta, odnosno onog roditelja koji živi sa roditeljem da pokreće tu obavezu to je isto tako dobro. Ti ljudi najčešće se i teže snalaze i nemaju novaca za pokretanje svih tih koraka u postupku dobivanja svojih prava. Ako sud to mora napraviti onda će sud to napraviti po službenoj dužnosti. Sada je samo potrebno provesti i provoditi permanentnu kontrolu da li sudovi to rade i u onom vremenu i onim tempom kako je to za dijete korisno i potrebno, hoću reći da bi takvi postupci pred sudovima trebali imati pravo apsolutno prioriteta i hitnosti jer toj djeci protječe život u siromaštvu i to je malo drugačije oko spora sa međama ili bilo koje druge vrste spora. Utvrđen je zapravo alimentacijski fond. Zove se drugačije, ali to jest alimentacijski fond. Dakle država privremeno dok se sve ovo ne obavi, država privremeno plaća za uzdržavanje djeteta 475,25 kuna. 475 kuna 25 lipa. Ja pozivam svakog ovdje i u Hrvatskoj da mi objasni kako se sa tom cifrom može dijete uzdržavati, ja ne znam možda postoji načina, ali to su puno pametniji ljudi. Na drugom mjestu, a radi se o 33 tisuće djece koja će se vjerojatno javiti sa takvim potrebama. Na drugom mjestu u članku 26. govori se o minimalnim alimentacijama. Ta minimalna alimentacija za dijete do šest godina je duplo veća od ovoga, a zašto država ne bi bila barem kao minimalni roditelj ako ne već kao ajde recimo neki bolje raspoloženi roditelj, ali kao minimalni roditelj bi mogla biti i mislim da nema nikakvog rezona da se ovo utvrđuje na 470 kuna, a minimalna alimentacija na ovdje ispada čini mi se 800 i nešto kuna. Mislim da bi se te dvije cifre morale u najmanju ruku ujednačiti. U članku 9. govori se o zastari potraživanja koja nastaje nakon pet godina od dana nastanka obaveze, godina nakon dana nastanke obaveze dijete ne bi moglo koliko sam shvatio iz članka 9. tražiti isplatu naknade za uskraćeno uzdržavanje unatrag od nastanka tog prava do ponošenja tužbe jel'. Dakle taj dio dijete ne bi moglo tražiti nakon proteka pet godina. Ne vidim zašto zašto uopće trebalo bi spominjati zastarni rok ovdje, ta obaveza je jednom nastala, ona je zauvijek obaveza roditelja prema djetetu, ne nestaje nikad nikakvom zastarom. Mislim da bi trebalo razmisliti da na kraju ovog prijedloga, dobrog prijedloga zakona kojeg će Hrvatska narodna stranka podržati, da na kraju bi trebalo čini mi se staviti i nekakve kaznene odredbe koje bi određivale što se događa i organima socijalne skrbi jel', koji ne poštuju odredbe ovog zakona i svakom drugom tko ne provodi ovo što je ovdje zacrtano, tempom i na način koji je smišljen kako da se zaštiti interes djece koja su se našla u situaciji da jedan od roditelja ne želi brinuti o njima. Hvala. Hvala. Klub zastupnika IDS-a, poštovani zastupnik Damir Kajin i Dorotea Pešić Bukovac. Prvi će biti poštovani zastupnik Damir Kajin. Izvolite. Poštovani predsjedniče, cijenjena potpredsjednice Vlade, uvažena gospodo zastupnici. Ovaj zakon slažem se i sa svojim prethodnikom je korektan zakon. Zakon ima više poruka, poruka, jedna od takvih poruka je recimo da nitko više nije prestar za usvajanje djece. Što to znači? Mi do sada de facto imamo dva pristupa, jedan koji je na snazi, koji polazi od toga da dobna razlika ne smije biti veća od 40 godina, samo iznimno 45 godina, a drugi koji sada ukida tu dobnu razliku i de facto unosi princip da nitko nije više prestar za usvajanje djeteta. Koji su argumenti recimo za i protiv. Ova odredbu koju propisuje prethodni zakon ukida jedan apsurd da ako je recimo netko stariji od 40 godina pa ima 40 godina i dva tjedna ili tri tjedna de facto da ne može usvojiti dijete. I ono što je isto tako zanimljivo ova odluka može dovesti do toga da će nestati lažna udomiteljstva, a koja se, u koja se zapravo upuštaju ljudi koji eto na drugi način ne mogu usvojiti dijete. Protiv ovakve jedne odredbe je recimo argument da je ta dobna granica 40, tj. 45 godina prirodna, da ona omogućuje da se npr. i starija djeca usvajaju i da recimo djecu ne usvajaju ne znam 70-godišnjaci. Svi se slažemo da je ovdje riječ o jednoj, u ovome Zakonu općenito, od najdelikatnijih ne znam normi koji jedan parlament u svom mandatu može usvojiti. Utoliko jasno da oko ovog Zakona ne smije biti politiziranja jer je jednostavno ovo preosjetljiva materija. Ovdje je riječ o roditeljskim obvezama, o pravima, a to je onda i najsvetija i najdelikatnija materija. Ovo nije samo odnos usvojitelj prema djetetu, već i dijete sutradan prema usvojitelju. Ovdje je riječ o stvaranju obitelji kao temelju temelju svake zajednice i zato zakonodavac u ovom slučaju ima daleko veću odgovornost nego kada je riječ recimo u udomiteljstvu o kojem ćemo kasnije raspravljati ili ne znam propisivanju nekih poreskih stopa. Za početak isto tako je dobro da se ne razmatra mogućnost da istospolni parovi usvajaju djecu. Što se tiče samog Obiteljskog zakona mislim da je Vlada na dobrom tragu odredba od 40, tj. iznimno 45 godina je po mom sudu diskriminatorna, rekoh apsurd je da netko zbog dva ili tri tjedna ne može usvojiti dijete i konačno to bi trebalo, takva jedna odredba rješavati slučajeve lažnog usvajanja, a takvih je u Hrvatskoj više stotina. Što se naime dešava? Ako je npr. bio muškarac recimo pod navodnicima prestar ima 42 godine ili 42 godine više od djeteta onda bi npr. dijete morala usvojiti njegova žena. Ona de facto postaje majka tom djetetu, a muškarac tom djetetu je na neki način ništa. Takva jedna situacija nije normalna i to je jasno bilo ono što je potrebno bilo izmijeniti jer konačno ovakav pristup poznaju i europske konvencije. S druge strane ono što je bit socijalni radnici ionako moraju provjeravati svakog potencijalnog usvojitelja i tu ne bi onda trebalo biti problema. Dapače oni bi trebali biti onaj konačni Zašto neki, ne znam reći ću 60-godišnjak ne bi mogao pružiti materijalnu sigurnost nekom djetetu? Znam osnovni problem je uvijek da ima malo ljudi koji su spremni usvojiti stariju djecu. To je problem i zato s druge strane udomitelje, kasnije ćemo o tome raspravljati, valja stimulirati, ne ih ograničavati. Zato udomitelje treba i materijalno nagrađivati. Ide se u tom pravcu u ovom kasnijem zakonu, ali zasigurno još još uvijek ne i dovoljno. Drugo što je isto tako dobro govori, a da ne govorim o tome da je ovaj Zakon izuzetno ozbiljan jesu i ove odredbe koje su kao takve ugrađene recimo od članka 2. nadalje pa samo neke da citiram. Članak 2.: "Žena koja je dijete rodila, koje je začeto jajnom stanicom druge žene ima pravo osporavati majčinstvo ako je do oplodnje uz medicinsku pomoć došlo bez njezinog ovjerenog pristanka. Žena čijom jajnom stanicom je dijete začeto bez njezinog ovjerenog pristanka ima pravo osporavati majčinstvo ženi koja ga je rodila ako istovremeno traži da se utvrdi njezino majčinstvo", itd., itd. Čini mi se da smo pred godinu ili dvije dana pratili ove afere u hrvatskom tisku. Ja neću spominjati ove profesore, liječnike o kojim se radi, ali svi smo se zgražali u to vrijeme na toj komercijalizaciji bez ikakve etike da netko bez pristanka žene stanicom druge žene oplodi onu prvu. Zbog jednog liječnika, da se tako izrazim, eto primorani smo ići u izmjene i dopune ovoga Zakona, zbog jednog liječnika, zbog jednog takvog nemorala treba pisati ili nadopuniti postojeći zakon. To je kao kod onog, da mi nitko ne zamjeri, Bosanca koji je došao u Švedsku i počeo graditi kuću bez građevinske dozvole i svi su se čudili kako je to moguće. Jasno, u jednoj Švedskoj nije bilo potrebno to ugrađivati u njihove pravne propise, međutim nakon to je ovo područje koje se tiče uzdržavanja. Da ne bih ja sada citirao sve odredbe odredbe možda samo članak 10. roditelji su dužni uzdržavati punoljetno dijete koje se školuje u srednjoj školi, na sveučilištima, u stručnom studiju itd. Punoljetno dijete koje je završilo školovanje, a ne može se zaposliti i roditelji i roditelji su dužni uzdržavati godinu dana nakon prestanka školovanja. Punoljetno dijete koje zbog bolesti, mentalnog, tjelesnog oštećenja nije sposobno za rad što se predmnijeva itd., Mislim ovo načelo potraživanje naknade od dana nastanka obveze za neuzdržavano dijete, to je naprosto revolucionarno rješenje i dobro je da ga ovaj zakonik poznaje, ali ta obveza po mom sudu može se primjenjivati samo od stupanja zakona na snagu za obveze koje će nakon toga nastati jer bojim se da će netko zbog retroaktivnosti pri Ustavnom sudu osporavati ovakva inače logična, korektna i poštena rješenja. Isto tako je dobro da se glede te naknade za uzdržavanje vodi računa o cijeloj imovini, ne više samoj plaći. To je isto tako korektno rješenje kao što je korektno rješenje bilo i ono kada se je u Kaznenom zakonu eto za određene slučajeve neuzdržavanja propisala kazna zatvora u trajanju od 3 mjeseca do 3 godine. Članak 26. stavak 4. možda je i ključan. Ministarstvo nadležno za poslove socijalne skrbi odredit će jednom godišnje najkasnije do 1. travnja tekuće godine minimalne novčane iznose potrebno za mjesečno uzdržavanje. A minimalni iznosi određuju se u postotku od prosječne mjesečne isplaćene isplaćene neto plaće po zaposlenom u pravnim osobama Republike Hrvatske za proteklu godinu. Prosječna plaća u Republici Hrvatskoj je negdje oko četiri

To je negdje oko 790 kuna. Za dijete od 7 do 12 godina 20% prosječne plaće. To je 930 cca. kuna. Za dijete od 13 do 18 godina 22% prosječne plaće. Tu je negdje znači taj iznos od tisuću 023 kune. Osobno držim da su i ova rješenja korak naprijed, ali jasno je da treba onda ustrojiti ustrojiti tijela nadzora jer ovu situaciju koju danas imamo u Republici Hrvatskoj da alimentaciju pod navodnicima

kojemu je stvarno potrebno stati na kraj. Dobro je i to rješenje koje, zapravo ovaj zakon možemo reći s druge strane tangira i negdje 33 tisuće djece za koje se pretpostavlja da će potražiti uzdržavanje od države. To znači da će 2008. u proračunu znači za tu godinu po toj osnovi za tih 33 tisuće djece trebati osigurati negdje oko 93 milijuna kuna, 15 milijuna eura. To su značajni iznosi. Ti iznosi nisu jasno za podcjenjivanje. Bilo bi daleko korektnije da su se možda ta, ti iznosi osigurali već u rebalansu proračuna o kojemu ćemo glasati za dva dana. Jasno je država mora izaći ususret toj najnezaštićenijoj kategoriji svojih državljana. A upravo ta najnezaštićenija kategorija su mala djeca. Ako pojedinac sam ne želi preuzeti odgovornost za svoje dijete, e onda ne preostaje nam ništa drugo nego da potražujemo intervenciju od države. države. Jasno je da i neka druga rješenja bračni drug koji je snosio troškove uzdržavanja drugog bračnog druga i nakon prestanka obveze za uzdržavanje odnosno nakon njezina smanjenja ima prvo na povrat vrijednosti danog uzdržavanja i za vrijeme i prije podnošenja tužbe. I da sada ne citiram neka još druga rješenja. Sve u svemu zakon je naprosto korektan i potrebno je i u tom području uvesti pod navodnicima reda, jer naprosto zakon tangira jednu od najnezaštićenijih kategorija ovoga društva, a to su nam djeca. O njima jasno treba voditi odgovornost i roditelj i zajednica, a ako oni nisu u mogućnosti onda država i s tim tim riječima želimo dati podršku zakonu. **Šeks,